Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители,

Предложението е прието.

Гласували 82 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 3. Предложението е прието.

госпожо председател, уважаеми господин министър!

господин Сидеров, заповядайте.